Wilhelm Wessmann, 1. varamaður á lista Sjálfstæðisflokksins í Norðausturkjördæmi, Berglind Harpa Svavarsdóttir, og 1. varamaður á lista Samfylkingarinnar í Suðvesturkjördæmi, Guðmundur Andri Thorsson. Friðrik Már Sigurðsson, Wilhelm Wessmann, Berglind Harpa Svavarsdóttir og Guðmundur Andri Thorsson hafa áður tekið sæti á Alþingi og eru boðin velkomin til starfa að nýju.

Þá hafa borist bréf frá dómsmálaráðherra þar sem óskað er eftir fresti til að veita skrifleg svör við fyrirspurnum á þskj. 1094, um sanngirnisbætur, og á þskj. 1109, um aðgengi að túlkaþjónustu, báðar frá Indriða Inga Stefánssyni.

eftir samtöl við formenn þingflokka hefur forseti ákveðið að víkja frá hefðbundinni röð í óundirbúnum fyrirspurnum upp að nokkru marki. Sú venja hefur skapast að formenn flokka koma fyrstir í óundirbúnar fyrirspurnir, þá formenn þingflokka og svo aðrir þingmenn og allt innbyrðis eftir stærðarröð flokka. Forseta hefur verið bent á að sú staða geti skapast að formaður flokks, eða eftir atvikum, formaður þingflokks, kunni að vera fjarverandi um lengra tímabil vegna atvika eins og veikinda, fæðingarorlofs eða annars þess háttar, og það á við um Samfylkinguna sem stendur. Verður því vikið frá þessari röð að því leyti að formaður þingflokks getur þá komið í stað formanns flokks

Til að samtalið fari ekki út um víðan völl eins og getur gerst þegar um svo stóran málaflokk er að ræða þá ætla ég að takmarka fyrri spurninguna við Sjúkrahúsið á Akureyri, þótt stöðuna þar megi auðvitað heimfæra upp á Landspítala – háskólasjúkrahús. Við samþykkt fjárlaga liggur fyrir að það vantar 250 milljónir upp á að sjúkrahúsið lendi ekki í alvarlegum rekstrarvanda árið 2023 miðað við óbreytta þjónustu. Ofan á þetta bætist skortur á hjúkrunarfræðingum sem fara til annarra starfa og fá betri boð um laun, minna álag og betri frí, t.d. hjá Heilsuvernd, heilsugæslunni fyrir norðan og heilbrigðisstofnunum á höfuðborgarsvæðinu. Þá eru ýmsir aðrir þættir sem munu auka álagið á sjúkrahúsið. Öldrunarþjónustan á Kristnesi mun loka aftur í sumar, mygla á öldrunarheimilinu Hlíð, sem fækkar tímabundið rýmum, og loks er gert ráð fyrir fleiri erlendum ferðamönnum en undanfarin ár. Minni geta Sjúkrahússins á Akureyri til að sinna þjónustu mun einungis auka álagið á Landspítala. Hér ræðum við herra forseta um opinberan málaflokk sem hefur meiri áhrif á líf okkar en flestir aðrir. Hver einasta fjölskylda hefur a.m.k. eina snertingu við heilbrigðiskerfið á ári, flestar miklu fleiri. Staða þjónustunnar hefur því bein áhrif á kjör fólks og þar með inn í kjaraviðræður, auk þess sem gæði hennar leika miklu stærra hlutverk þegar kemur að vali fólks á búsetu en við gerum okkur almennt grein fyrir. Herra forseti. Ég vil biðja ráðherrann í svari sínu að halda sig við að svara varðandi þetta tiltekna sjúkrahúss þannig að orðaskiptin geti verið hnitmiðuð.

Það er skortur á sérhæfðu starfsfólki og við erum innan kerfisins að keppa um þennan takmarkaða mannauð. Því hefur Sjúkrahúsið á Akureyri fundið fyrir og það er hárrétt sem hv. þingmaður kemur inn á. Staðan hefur þó skánað, þó að það hafi verið erfitt undanfarið að ráða inn nýja hjúkrunarfræðinga, sérstaklega með tilkomu háskólans og hjúkrunarfræðinámsins þar. En að fjármögnuninni. Þar

þessum halla sem hefur verið þannig að það á ekki að þurfa að loka á Kristnesi. Við höldum áfram að vinna þetta náið með sjúkrahúsinu þannig að það hefur ýmislegt jákvætt verið gert, m.a. á fjármálahliðinni. (Forseti hringir.) En ég er meðvitaður um þann vanda sem hefur birst í því að að ráða, þrátt fyrir auglýsingar eftir hjúkrunarfræðingum. Herra forseti. Hæstv. ráðherra getur ekki endalaust vísað bara í það sem hefur verið gert og þó að það sé góðra gjalda vert að hér sé vísað í uppbyggingu á tengigangi þá er það fjárfesting en hér erum við að glíma við rekstur. Þó að staðan hafi skánað þá getur það ekki verið

á RÚV og í morgun aftur, held ég, og sagði að þegar nýr meðferðarkjarni Landspítala verði tekinn í notkun muni áfram vanta rými fyrir sjúklinga. Fjöldi sjúkrarýma er töluvert minni en í nágrannaríkjunum og að hans sögn mun nýi spítalinn ekki duga til. Nú eru þrjár vikur í framlagningu nýrrar fjármálaáætlunar og ég gef mér að hæstv. heilbrigðisráðherra hafi átt alvarleg, raunar mjög alvarleg samtöl við fjármálaráðherra um stöðuna sem hann ber ábyrgð á.

og allt eru þetta fjármunir þó að við séum að tala um fjárfestingu. Varðandi legurýmin — mér hefur ekki gefist kostur á að hlusta á viðtalið við lækninn sem hv. þingmaður kom inn á